Sad ćemo raspraviti - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 903.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

potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Područje sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava u RH uređeno je posebnim propisom posebnim propisom tj. Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava koji je stupio na snagu 1.srpnja 2013.godine danom pristupanja RH EU. Sukladno važećoj europskoj pravnoj stečevini između ostaloga i direktivi o interoperabilnosti i direktivi o sigurnosti željeznica zakonom se propisuju mjere za upravljanje i unaprjeđenje sigurnosti te uvjeti za postizanje interoperabilnosti željezničkog sustava EU. Mjere u vezi sa sigurnošću obuhvaćaju usklađivanje regulatornog okvira u svim državama članicama EU, određivanje odgovornosti između sudionika u željezničkom sustavu, razvoj zajedničkih sigurnosnih ciljeva, utvrđivanje načela za izdavanje potvrda i uvjerenja o sigurnosti te odobrenja za puštanje u uporabu željezničkih podsustava, osnivanje nacionalnog nadležnog tijela, tijela za sigurnost. U RH je to Agencija za sigurnost željezničkog prometa te neovisnog tijela za istraživanje željezničkih nesreća a u nas je to Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Postizanjem interoperabilnosti željezničkog sustava EU dovodi se tehničko usklađivanje do optimalne razine, smanjuju se prepreke te se sa time poboljšavaju i razvijaju usluge međunarodnog željezničkog prijevoza u EU s trećim zemljama, ujedno se ostvaruju uvjeti za unutarnje tržište opreme i usluga iz područja željeznice. Usklađenim postupkom za izdavanje odobrenja za puštanje u uporabu željezničkih podsustava, na infrastrukturu i vozila, te nadzorom ispunjavanja osnovnih zahtjeva doprinosi se ostvarenju interoperabilnosti odnosno sposobnosti željezničkog sustava za siguran i neprekinut promet vlakova u EU. Početkom i tijekom 2014.godine Europska komisija je donijela nove direktive o izmjenama direktiva o sigurnosti i interoperabilnosti s obvezom usklađivanja i prenošenja u nacionalna zakonodavstva te je slijedom toga početkom ove godine donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava koji je stupio na snagu 26.veljače 2015.godine. U navedenim zakon su unesene i određene izmjene i dopune sukladno odgovorima koje je RH u okviru e pilote dostavila Europskoj komisiji na osnovi procjene provedbenih mjera povezanih s prenošenjem odredaba direktiva u hrvatsko zakonodavstvo a s ciljem jasnijeg i nedvosmislenog usuglašavanja s odredbama direktiva. donijela četvrtu izmjenu direktive o interoperabilnosti s obvezom za države članice da najkasnije do 1.siječnja 2016.usklade svoja nacionalna zakonodavstva. Temeljem toga pristupilo se izradi predmetnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava a vezano uz izmjene odredbe o postupku provjere suglasnosti željezničkih podsustava željezničkih podsustava s EU i nacionalnim zakonodavstvom koji se primjenjuje kod izdavanja odobrenja za puštanje u uporabu željezničkih podsustava. Ovim zakonom se provode i potrebne izmjene temeljem odgovora na pismo službene obavijesti glavnog tajništva Europske komisije o povredi pravne stečevine EU odnosno neusklađenosti hrvatskog zakonodavstva s odredbom direktive o sigurnosti željeznica. Predmetnim zakonom se stoga mijenjaju odredbe o neovisnosti Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Uz postojeće uvjete neovisnosti od upravitelja infrastrukture i prijevoznika dodaje se i odredba o neovisnosti od subjekata koji provode javnu nabavu vozila i usluga uključujući i dodjelu ugovora za usluge javnog prijevoza putnika željeznicom. Mijenja se i odredba veza uz poduzimanje potrebnih mjera za provedbu sigurnosnih koje neovisno istražno tijelo može navesti u svom izvješću. Zakonom se nadalje mijenjaju i odredbe vezane uz izvršen radnike, utvrđuje njihove zdravstvene sposobnosti putem zdravstvenih pregleda, odredbe o neovlaštenom konzumiranju alkohola i ostalih tvari te odredbe o njihovom stručnom osposobljavanju. Na nacrt prijedloga propisa nisu pristigle primjedbe na osnovu provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Nacrt prijedloga propisa upućen je na mišljenje i tijelima državne uprave te uzimajući u obzir primjedbe Ministarstva uprave izrađen je predmetni prijedlog zakona. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osiguravati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu RH. I obzirom da se istim nastavlja obveza daljnjeg usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravom stečevinom EU predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika OraH-a Mladen Novak. Izvolite.

već jedanput ove godine raspravljali o ovome i to je opet ona priča koju smo već danas slušali P.Z.E. nema rasprave o tome da li ćemo imati dva čitanja ili nećemo pa nam se događaju situacije da nakon par mjeseci idemo ponovno ista meta, isto odstojanje. Iako nemam namjeru s obzirom da je, ajmo reći usklađivanje sa direktivom Europske unije što je, kod mene uvijek izaziva skepsu jer imamo iskustva da su ponekad i krivo prevođene pa recimo slučajno došlo do krivog prijevoda kao što je bilo oko podjele, ako se dobro sjećam. Ali evo vama za razmišljanje ja mislim da bi bilo dobro možda da to ozbiljno shvatite i probate korigirati jer mislim da ovo nije dobra formulacija koja bi mogla prouzročiti na terenu poprilično problema. Riječ je o članku 91.b stavak 2. članku 91.b stavak 2. koji kaže, citiram: "Izvršni radnik dužan je na zahtjev ovlaštenog radnika upravitelja infrastrukture ili željezničkog prijevoznika te inspektora sigurnosti željezničkog prometa pristupiti ispitivanju ima li u organizmu alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari odgovarajućim sredstvima ili uređajima.". Svaki operater može svakog operatera kontrolirati. Iz ove formulacije bi ispalo da svaki operater, odnosno nadređeni radnik, radnik koji je ovlašten može kontrolirati nekog drugog operatera ili upravitelja infrastrukture. Ja pretpostavljam da se ne odnosi na to i da ne misli se pod tim ali ova formulacija daje tu slobodu da to može biti i tako. Dobro, to ćete vi provjeriti. Ali mi je interesantniji ovaj drugi dio. Članak 15. ovog prijedloga zakona koji se odnosi na članak 139. koji propisuje, ministar će pravilnike i sada ih je taksativno nabrojano nekoliko, iz ovoga zakona donijeti najkasnije u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. Pa između ostalog u toj priči je i pravilnik koji se odnosi na zdravstvenu sposobnost, odnosno u članku 9. stavak 7. za izvršne radnike osim strojovođe, uvjete zdravstvene sposobnosti, način i rokovi prethodnih periodičnih i izvanrednih provjera zdravstvene sposobnosti propisuju se pravilnikom koji donosi ministar uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za zdravlje. Zbog čega rok odgode od 5 godina? Ima li neki iole logičan razlog za to? Ima li neko obrazloženje? A ja ću vas podsjetiti da je dosadašnji pravilnik po kojem se izvršavaju liječnički pregledi, obavezni liječnički pregledi, pravilnik o posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa na željeznici poznat kao pravilnik 655 objavljen je u službenom vjesniku SFRJ '81. godine. U međuvremenu su sve željezničke uprave prilagodile te rokove i nitko više nema, mislim na ove željezničke uprave prema kojima težimo, odnosno da težimo k tome da budemo kao oni, nitko više nema za sve izvršne radnike, odnosno za one izvršne radnike na koje, ovdje mislim prvenstveno na prometnike vlakova da imaju godinu dana. Zbog čega je to tako? Možda zbog toga što je u međuvremenu medicina rada se odvojila pa onda medicini rada nepotrebno po mom mišljenju plaćamo te troškove iako neke druge željezničke uprave imaju 2, 3 i 5 godina propisane rokove. Mi smo ostali i dalje i još k tome dajemo 5 godina dodatnih rokova. Nije mi jasno zbog čega je to tako, da li je to jednostavno nespremnost. Neću nekakve druge razloge navoditi ali moram biti iskren pa reći da iz tog resora mene uz sve poštovanje prema vama osobno, ali iz tog resora ja iskreno rečeno već davno ne očekujem ništa pozitivno. Ali da ih tog resora možete doživjeti i čuti svakakve nebuloze je i jedan ne tako davni slučaj. Pa je između ostaloga predsjednica uprave inzistirala na otkazu ljudima na terenu iz razloga, pazite sada, zato što suše meso u svojim prostorijama. Možete li zamisliti koju kvalitetu rada, koja je ta ozbiljnost na tim sjednicama uprave kada se inzistira na otkazu zato što neki radnik tamo negdje suši svoje meso u svojim prostorima. Toliko o ozbiljnosti te uprave i onda što možemo očekivati od njih. A s druge strane oni svi famozni projekti, ako se sjećate, slušali smo o koliko je ono bilo 13 veličanstvenih dama koje vode 13 ili ne znam ni ja 17, 21, koliko već onih projekata famoznih, znate možda koliko je tih projekata još na životu? Neću vas dovoditi u neugodnu situaciju i inzistirati na odgovoru jer na kraju krajeva nije ni bitno. I sad pročitamo neki dan onako samohvala a kaže prvi puta nakon 50 godina Hrvatska gradi neku prugu. Pruga sv. Ivan E to vam je ono famozno most od nikud do nikud ili cesta od nikud do nikud. Rekonstrukcija kolosijeka prema Bjelovaru ja koliko znam nije ni u planu. Pruga s ove strane katastrofa. Pruga Dugo Selo–Novska katastrofa. Pruga koja treba biti remont famozno najavljivan Greda-Sunja-Novska zrela za zatvaranje samo eto da ne kažem na ljudski faktor se održava. Onu prugu koja je nestala, ima li smisla uopće spominjati, tzv. Kopa beach koja je jedna onako od poznatijih. S druge strane imali smo jednu jako uspješnu tvrtku koja se zove "Pružne građevine" a koju iskreno rečeno sad već sve više imamo samo na papiru i koja ide utabanim stazama kojima je prošla jedna druga tvrtka sa stoljetnom poviješću "Gredelj". Pa onda imamo kao podsjetnik članovima Odbora za promet koliko dugo smo tražili tematsku sjednicu na kojoj bi se udostojio naš ministar doći i objasniti neke stvari i odgovoriti na konkretna pitanja. Čisto da vas podsjetim godinu i pol dana je trebalo da se prvi puta odazove, bio je prisutan ne znam pola sata, 40 minuta, održao nekakav monolog koji je više podsjećao na tečaj engleskog jezika i napustio nas jer ima važan sastanak sa kolegom u Vladi. To je općenito odnos ovog ministra, doduše nije on jedini, ali prvenstveno njegov odnos i prema ovom Saboru ali i prema građanima RH. A navest A navest ću još jedan primjer koji me isto tako jako, jako boli vezano uz željeznice. To je famozni 4. željeznički paket koji je prezentiran na zajedničkoj sjednici dvaju odbora i u materijalima koje smo mi dobili stoji da je predstavnik slovenskih željeznica pardon njihov ministar za promet konstatirao da taj željeznički paket će za posljedicu imati uništavanje svih malih željezničkih uprava i da je to ustvari pogodovanje samo velikima, čitaj Francuskoj i Njemačkoj. To su nekakva dva interesna područja. Oni su se onako fino da ne kažem dogovorili kako će podijeliti ostatak, a stav našeg ministra nismo uspjeli čuti. Ne samo što ga mi nismo uspjeli čuti, to je manje bolno, ali nisu ga uspjeli čuti ni oni bi ga trebali čuti a to je ostali ministri u Europi. Jednostavno postavljeno mu je pitanje da li to nas ne interesira, da li smo mi već digli ruke od naših željeznica, naših operatera, da li on smatra da za razliku od slovenskih kolega smo mi velika željeznica, odnosno željeznička uprava, da su naši operateri i upravitelji infrastrukture koji još uvijek samo jedan to još nije uspio rasprodati ali radi na tome, podlogu je napravio, ili je nešto treće što mi obični smrtnici nismo u stanju razumjeti? Ja moram biti iskren pa reći da po logici stvari mi bi trebali podržati ovaj prijedlog zakona jer je on usklađivanje sa propisima EU. A s obzirom na ovo sve što sam izgovorio to jednostavno nema smisla. Nema smisla počevši od onog prvog detalja koji sam govorio koji unosi nekakve nedoumice pa do onog dijela da dodatni rok od 5 godina uzima za donošenje jednog akta, jednog pravilnika koji je na snazi još od '81. godine zadnji puta objavljen u službenom Vjesniku SFRJ. Hvala vam lijepo. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Dražen Đurović.

Ovdje kad je riječ o izmjenama i dopunama ovog zakona koji se odnose posebno na zdravstvene preglede i na zdravstvenu sposobnost djelatnika nisam znao, dobro da je kolega rekao da u željeznicama uopće ne postoji Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti koji bi bio sačinjen iz vremena uopće otkad postoji Hrvatska država. ono što zaista upada u oči to je da se rokovi donošenja pravilnika propisuju za razdoblje od najkasnije 5 godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. To je gotovo pa nevjerojatna činjenica koja govori zapravo ne znam uopće o čemu govori, vjerojatno govori uopće o stanju u tom sustavu. još nisam vidio da je zakonodavac predlagatelj zakona sebi dopustio takvu širinu i prostor da ostavi rok od 5 godina da će donositi pravilnike. Ostavi se par mjeseci do godine dana ako su nekakvi složeniji pravilnici, stavljanju roka od 5 godina za zakon koji će se vjerojatno u tih sljedećih 5 godina još barem 2 ili 3 puta mijenjati i dopunjavati pokazuje zapravo priličnu neozbiljnost predlagatelja. Kad je riječ o zdravstvenoj sposobnosti inače na poslovima koji zahtijevaju dodatnu zdravstvenu sposobnost tu nešto znam iz vojske u kojoj sam radio gdje samo pripadnici specijalnih postrojbi se trebaju provoditi sistematske liječničke preglede svaku godinu dana. Svi drugi, a djelatnici u željeznici ni po kojem kriteriju osim možda strojovođa ne zahtijevaju nikakve posebne psihofizičke sposobnosti, kvalitete niti karakteristike. Zasigurno veću manualnu spretnost i veću izloženost psihofizičkom naporu od dobrog dobrog dijela djelatnika u željeznici imaju primjerice djelatnici u supermarketima koji rade 7 dana u tjednu u smjenskom radu pa nemaju ni blizu ovakve uvjete sistematskih pregleda, a kamoli godinu dana. Prema tome, ovo je besmislica sama sama po sebi da ne može biti veća. Ta je besmislica imala smisla možda u vrijeme komunističke države kada je postojao Dom zdravlja Željezničar, a koji je bio dio sustava te željeznice pa se u okviru njega zapravo, a rekli bi sve o istom trošku održavala jedna kvaliteta zdravlja i ulagalo ajde recimo to u nekakve preventivne preglede, no u današnje vrijeme Republika Hrvatska i u ovom segmentu jednostavno treba se u cijelosti uskladiti s onim kriterijima i onim mjerilima koji vrijede u svim drugim, a posebice najrazvijenijim europskim državama. Ukoliko ne znate kako izgledaju pravilnici u tim državama, većina tih pravilnika je dostupna na web stranicama pa ih možete pročitati i onda u roku od 3 mjeseca donijeti pravilnike koji će manje-više onda biti i provedivi, a oni će sigurno za većinu poslova zahtijevati eventualni liječnički sistematski pregled u razdobljima od 2 do 5 godina, za većinu djelatnika i po 5 godina, a za godinu dana eventualno bi moglo imat smisla za strojovođe pri čemu su se i parametri inače zdravlja i bolesti potpuno promijenili u svim svojim elementima, od tlaka do vida, do stanja lokomotornog sustava tako da ti kriteriji koji su vrijedili u tim nekadašnjim pravilnicima sigurno ne mogu imati nikakve veze sa današnjim stanjem. i ovaj način predlaganja je zapravo slika i prilika jednog zaista teškog stanja koje postoji u Hrvatskoj željeznici. Na neki način Hrvatska željeznica i stanje u Hrvatskoj željeznici bili su slika i prilika onog ranjivijeg dijela i slabijeg dijela hrvatskog društva, a to su i ostali. Da li će se to mijenjati u vremenu koje dolazi, sigurno se može mijenjati samo sa odgovornim i profesionalnim ljudima koji će odgovorno i profesionalno radit svoj posao uzimajući u obzir i nacionalne interese jer željeznica jest nacionalni interes, ali uzimajući u obzir i vrijeme i prostor u kojem danas uopće postojimo kao Republika Hrvatska i tražit zapravo kompromis između to dvoje. Hvala. Hvala lijepo uvažena potpredsjednice. Uvaženi zamjeniče. Govorimo o zakonu, izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i mi imamo primjedbe na ovaj hitni postupak, ali što možemo Područje sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. Nakon stupanja na snagu zakona u kojem su u sustav regulative željezničkog prometa unesene direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar zajednice, ovaj zakon smo smi jednostavno raspravili početkom 2015. godine i očito ne dobro jer nakon 8 mjeseci ponovno idemo na popravni. Sve što znamo danas znali smo i početkom godine kad smo zakon raspravljali. Na taj zakon bilo je puno primjedbi ako se sjećamo, međutim Vlada je ostala pri svojim stajalištima i sada mijenja ista nakon upozorenja iz Europske unije. Republika Hrvatska je 19.6.2015. od Glavnog tajništva Europske komisije zaprimila pismo službene obavijesti vezano uz neusklađenost hrvatskog zakonodavstva s odredbama direktive 2004/49 o sigurnosti željeznica zajednice, odnosno o neispunjavanju obveza na temelju članka 16. stavka 1. i članka 25. stavka 2. Direktive 2004/49/EZ. Sukladno navedenom, ovim zakonom se provode potrebne izmjene odredbe Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Zakonom se sukladno preporukama Europske komisije brišu odredbe vezane uz tehnički pregled vozila koji nije predviđen europskom legislativom. Sukladno izmjenama izravno primjenjivanih uredbi Europske unije mijenjaju se odredbe vezane uz utvrđivanje zdravstvene sposobnosti izvršnih radnika željezničkog sustava, dodaju se odredbe o zdravstvenim pregledima i o neovlaštenom konzumiranju alkohola i ostalih tvari te se mijenja i propisuje da pripadajuće pravilnike donosi ministar nadležan za promet uz prethodna mišljenja ministra nadležnog za zdravlje. Sve za to smo čuli već, a to smo imali u onom prethodnom zakonu, imamo rok od 5 godina tako da taj pravilnik može dočekati i premijera nakon ove sljedeće vlade pa još ima jednoga ili dva sljedeća ministra. Mislim da to nije dobro ni poticajno, ali očito da su u ministarstvu tako procijenili i da je to dozvoljeno. Republika Hrvatska ima obvezu usklađivanja svog zakonodavstva najkasnije do 1. siječnja 2016. vjerojatno zbog toga to i raspravljamo po hitnom postupku prije raspuštanja Hrvatskog sabora. Što reći na ovu praksu? Ja mislim da ništa, jer metoda pokušaja i pogrešaka funkcionira od početka mandata ove Vlade i dočekala je i sam kraj. Jednostavno nekoliko izmjena istih zakona praksa su ove Vlade. Ovaj zakon sadrži i niz tehničkih obveza i vjerojatno iste moramo prihvatiti. Međutim, ja ću iskoristiti priliku da ponovno na kraju mandata govorimo o stanju u Hrvatskim željeznicama, jer kraj je mandata i nekakvi mali rezime mislim da je potreban u odnosu ono što se najavljivalo i ono što se učinilo. Jesu li građani zadovoljni hrvatskim željeznicama možda je osnovno pitanje? Da li je ministar sa svojim timovima uspio u naumu da od hrvatskih željeznica učini učinkovito, racionalno poduzeće koje može biti motor razvoja Republike Hrvatske u sljedećem razdoblju. Mislim da se u ovom Domu svi možemo složiti da nije. Čemu smo svjedočili u protekle 4 godine? Čuli smo puno priča. Hrvatske željeznice bit će važne, najvažnije, uredit ćemo ih, gradit ćemo novu prugu Botovo – Zagreb – Rijeka, modernizirat ćemo željeznicu, gradit će se pruge, gradit će se dijelovi pruga itd. itd. Kad govorimo o željeznicama treba imati na umu preraspodjelu 60 lipa iz cijene benzina, brojna dana jamstva Hrvatskim željeznicama, veliku mogućnost apsorpcije fondova EU koji izrazito favoriziraju promet željeznicom, vlastite prihode i pomoći iz proračuna kao i ukupno naslijeđeno stanje. U ovom Domu u protekle 3 godine bilo je podosta rasprava na temu Hrvatskih željeznica. Međutim, moramo utvrditi da te rasprave nisu uspjeli potaknuti Ministarstvo prometa i infrastrukture da sustavno krene mijenjati odnose unutar tog segmenta prometa u Republici Hrvatskoj. Svjedočimo već tri godine promjenama koje nisu hrvatske željeznice učinile boljim i profitabilnijim, više sigurnijim vidom prometa u Republici Hrvatskoj. Nakon 4 godine Siniša Hajdaš Dončića na čelu Ministarstva prometa na željeznicama je nekoliko tisuća radnika ostalo ili će uskoro ostati bez posla. Propala su dva pokušaja privatizacije HŽ-ovih tvrtki, broj putnika smanjio se za 50%, prijevoz tereta manji je za četvrtinu, a propao je i najveći Vladin investicijski projekt za ovu godinu od gotovo 200 milijuna eura za obnovu pruge Dugo selo – Križevci. Od preuzetog gubitka od 85 milijuna kuna konsolidirano sustav je SDP-ovom mandatu dosegao, danas nagomilao gubitke koji se na žalost rješavaju samo računovodstveno. U posljednjoj godini Hajdaševa mandata željeznice dižu mega kredit Svjetske banke od milijardu kuna za nastavak restrukturiranja koje se do sad svodilo na dijeljenje otkaza i to često po principu ili receptu tko se kome zamjerio u tim Hrvatskim željeznicama. Svojim dolaskom u ministarsku fotelju ministar je razdijelio holding HŽ-a na tri mega tvrtke i to Putnički prijevoz, CARGO i Infrastrukturu od kojih svaki ima po nekoliko tvrtki kćeri. No, nakon nekoliko godina sasvim je jasno da je razdvajanje Hrvatskih željeznica koji se po prirodi posla naslanjaju jedni na druge jednostavno nije uspjelo i od tada se te tvrtke doslovce međusobno usudio bih se to reći glođu. No, većina putnika otpala je jednostavno i zato što vozni redovi nisu usklađeni, pa radnici, studenti ili đaci ne mogu naći suvisao vlak koji bi ih odvezao ili dovezao do posla, škole ili fakulteta. Većina linija je ukinuta i to uvijek se kažem svodi na to radi ušteda. Bilo je situacija u kojima se čak i ministar pitao a koje se to linije ukidaju. On je znao odgovoriti da ga za to jednostavno nije briga. No, kresanjem linije neki su dijelovi u potpunosti odsječeni pa je recimo Split ostao bez noćnog vlaka prema Zagrebu i tako je Dalmacija doslovno ostala bez svoje noćne i željezničke veze sa Europom. No u zemlji, kažem apsurda je i moguće to da se pojedine pruge obnavljaju, a onda ukidaju putničke linije. Primjer za to je recimo pruga Ploče – Metković u čiju se obnovu uložilo 30 milijuna kuna, pa se ukinuo putnički prijevoz. Iz putničkog su se pravdali da se pruga obnavljala prije svega radi teretnog prometa, a ne putničkog i to koji je iz luke Ploče išao za Sarajevo. No i ta kažem se stoljetna linija ukinula, a tamo gdje više nema putničkih vlakova sad voze autobusi iako željeznice dobivaju čak preko pola milijarde kuna od države za subvenciju putničkog prijevoza. No novci kažem na kraju završe u džepovima i privatnih autoprijevoznika. Imamo i druge primjere koji se stalno najavljuju. Recimo priča o izgradnji ili modernizaciji pruge Gradec – Sveti Ivan Žabno dužine 12,2 km. To se najavljuje, to će se kao riješiti do 2017. Međutim, istovremeno se ukine ta linija kao putnički dio. U dvije godine iz sustava je otišlo 154 strojovođa, a nedavno smo, kažem čitamo da zbog manjka strojovođa su se počele otkazivati i linije. Bilo je i prijetnji štrajkova prije sezone u petom mjesecu, pa je sud to zabranio itd. itd. Uglavnom danima su redom otpadale linije između Splita i Zagreba, Siska i Zagreba itd. Umjesto vlakova više su vozili autobusi. Priča o pružnim građevinama poseban je jedan neuspjeh ove vlasti i ako se ovako nastavi do 2020. moguće je da će 1900 km biti neodržavanih pruga. I to se naslanja, kažem na otkaze u pružnim građevinama, građevinskoj tvrtki u sto postotnom vlasništvu infrastrukture koja upravo prolazi i to bolno otpuštanje radnika zbog čega su i ovdje nedavno na Markovom trgu prosvjedovali zaposlenici. Na sve moguće načine otežavalo se, kažem i onako loše stanje željezničkog prijevoza. Poražavajući su podaci u odnosu 2014./2013. za što imamo pune podatke, jer je tako HŽ Putnički prijevoz recimo u 2014. prevezao 22 milijuna putnika što je u odnosu na 2012. kad ih je bilo 27 milijuna gotovo 5 milijuna putnika manje. HŽ CARGO je prevezao 2014. 9 milijuna tona, 2012. je to bilo 11400 milijuna tona. Poražavajući su podaci ulaganja u željezničku infrastrukturu. HŽ Infrastruktura je planirala 2,69 milijardi kuna investicija pa je bio rebalans plana zbog kašnjenja i ne povlačenja EU novaca. Pa je napravljen na milijardu i 160 milijuna kuna, a od toga je realizirano nešto manje od 75%. Kasnimo čak i na onom projektu Okučani-Novska koji je već trebao biti završen krajem 2014. godine. Na Koridoru VC realizacija umanjenog plana investicija je ispod 50%, govorimo o Pločama. Nakon tri godine vlasti SDP-a upravljanje i problem na Hrvatskim željeznicama izgleda jednako ako ne i gore nego što je to bilo prije nekoliko godina. Novci se troše a učinak i rezultati slabiji. Došli smo u situaciju da se kao veliki uspjeh tumači nekoliko desetaka kilometara izgrađenih i uređenih pruga, neki počeci novih dionica i improvizacija na izgradnji nizinske pruge Rijeka-Zagreb-Botovo. Na čelu povjerenstva za izgradnju te dionice kao i na čelu Povjerenstva za željeznice je premijer Zoran Milanović. Ne znamo što se događa s tim povjerenstvom, ne znamo čak ni koliko puta zasjeda, mislim da je to bilo 3 ili 4 puta. Odluke tog povjerenstva bile su ukidanje trase nizinske pruge, pruge punog profila i prijedloga za tzv. goransku trasu tj. jednu improvizaciju malo jednokolosiječna, malo dvokolosiječna, malo elektrificirana, malo ne. Gradnja putničkih vlakova koje financira HBOR uz nepopularnu kamatu iako je bilo sugestija od strane EU da se raspiše međunarodni natječaj i mogućnost dobivanja do 50% bespovratnih sredstava. Prodaja HŽ Cargo-a rumunjskom investitoru koja je neslavno propala. Kažem, to Povjerenstvo za željeznicu i Vlada jednostavno svojim nečinjenjem direktno ugrožavaju kažem i geoprometni položaj RH s obzirom na Luku Rijeku i blizinu srednje Europe. Kakav će biti položaj te luke? Što će se dešavati s obzirom na neke nove odnose, posebice na Grčku, na Kopar i na to što mi želimo postizati kroz ovaj sustav željeznica? Jednostavno danas nakon nekoliko godina više ja mislim nikome nije jasno. Vlada svake godine uredno daje jamstva Hrvatskim željeznicama, ti odnosi dosežu i milijarde i jednostavno postali su dio onog velikog sveukupnog duga koji se penje prema 300 milijardi kuna. Na kraju ću zaključiti da umjesto interoperabilnosti Hrvatskih željeznica dobili smo pod Vladom SDP-a operirane neoperabilne Hrvatske željeznice koje sve više postaju kombinacija Hrvatska željeznica – autobus, a sve manje učinkovit i brz prijevoz željeznicom. Hvala lijepo. Mladen (ORaH)** Hvala lijepo. Kolega, spominjali ste vi mnogo toga pa između ostalog spomenuli ste kako su najavljivali izgradnju mnogih pruga i kolosijeka. Al moram podsjetiti i na neke kolodvore. Kad je počela rekonstrukcija kolodvora Sisak u ovoj sabornici sam govorio da da će se dogoditi upravo ono što imamo danas, u Sisku idete li dublje od jedne štihače u zemlje istrčavaju vam Rimljani odozdo. Cijeli grad je na rimskim iskopinama. Tad mi je odgovoreno da lupetam. Bukvalno tako, u medijima je rečeno da lupetam. Sad imamo već dvije godine kolodvor je razrušen, raskopan, nitko nikuda, ugrožena sigurnost putnika prilikom ulaska a da ne kažem da je nekima i nemoguće ući. Al tad sam ja lupetao a sad vidimo što imamo. Spomenuli ste projekt Dugo Selo-Križevci, kako je taj projekt propao? Pa ja koliko čujem natječaj obavljen, završen i interesantno nemojte slučajno pomisliti u nekakve malverzacije ili nečije poštenje ali razlika u cijeni je u promilima. A interesantno puno prije nego što je natječaj čak i raspisan, odnosno dok je još bio onaj prošli koji je poništen se već govorilo o tome da se zna tko će dobiti sljedeći natječaj. I upravo taj ponuđač je jeftiniji u promilima od sljedećeg. Ali nemojte misliti da insinuiram na nepoštenje nečije. I ono što sam već puno puta govorio kad imate novi auto morate ga održavati. Recimo remont određenih pruga je napravljen, ali to ne znači da ih ne trebate dalje održavati. A redovito održavanje mi smo ukinuli. Pa kome je to u interesu? U čijem interesu smo to napravili? **Zgrebec, Dragica (SDP)** Vrijeme. Kolega Novak da bi vidjeli što je željeznički kolodvor trebali bi, ne znam kakav je u Sisku, ali trebali bi možda doći do Rijeke. Mislim da tamo čak nema ni prvih slova onih gdje piše željeznički kolodvor Rijeka, ono Rijeka veliko ali fali ja mislim prva dva. To je odnos kažem i tome svjedočimo u protekle 4 godine. Puno je toga najavljivano, ja sam to jasno rekao, nažalost moramo zaključiti da smo doživjeli neuspjeh nakon 4 godine, novci su išli, ne možemo reći da nisu išli kroz jamstva, kroz izdvajanja iz onih 60 lipa koji su se prenamijenili. I ono što se nosilo kao gubitak vidjeli smo kroz neke izvještaje recimo agencije koja smo prije raspravljali za željeznice, mogli smo vidjeti na stranicama samog sustava Hrvatskih željeznica, infrastrukture i prometa kako oni to rješavaju. To je čisto računovodstveno vođenje u kojem vam možda i sramotno ono što stalno ponavljam da nam izvorni prihodi recimo HŽ infrastrukture dosežu svega 15 ili 20% cjelokupnog prihoda, do 80% dolazi sa svih drugih strana i najviše iz državnog proračuna. Što se tiče investicija završilo se ono što se naslijedilo, pruga Vinkovci-Tovarnik, sve ostalo je ili na početku, i ova kažem dionica do Novske jednostavno nikako da se dovede kraju. Ovo što smo svjedočili možda najvećem projektu Rijeka-Zagreb-Botovo to je stalno mijenjanje plana, stalno mijenjanje nekakvih interesa, stalno mijenjanje želja od silnih najava da će to raditi na početku mandata Kinezi, da će doći ovdje tisuće i tisuće stranih radnika do toga da će to postati u jednom trenutku neka gorsko dolinska pruga pa da se miče cijela trasa itd. I imamo rezultat koji nažalost imamo, stalnu priču i nikakvu realizaciju, a onda se u to uklapa i ova priča o dionici Dugo Selo-Križevci i to kako će njemačko-španjolski konzorcij nekako dobiti na kraju tu prugu. Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Borić kada ste već nabrajali biser koji su se događali u sustavu HŽ-a mislim da ne bi trebalo zaboraviti Žitnjaku, DIOKI-evih kolosijeka na Žitnjaku koje je u vrijeme vrlo teške situacije u HŽ Cargo-u bi primoran kupiti i to čini mi se negdje preko desetak milijuna kuna te kolosijeke. Koja je sudbina, što je s time završeno, koliko je to doista trebalo HŽ Cargo to je priča za sebe. I drugi dio koji također treba izdvojiti to je odluka koja je donesena prije 2 godine u Saboru kada je 40 lipa od naknade koja se plaća prilikom kupnje goriva preusmjerena na Hrvatske željeznice isključivo iz razloga da bi se dogodio u HŽ-u novi investicijski ciklus. Pa prema tome ne da se taj ciklus nije dogodio već ta sredstva koja su isključivo bila namijenjena za izgradnju kapitalne prometne infrastrukture su uložena za pokrivanje i gubitak samoga sustava i činjenica je da je prije 5, 6 godini iz državnog proračuna bilo preko 2,5 milijarde kuna upućeno u sustav Hrvatskih željeznica. Sada je to ova Vlada smanjila ali zato im je dala nove izvore, rekao sam od ovih 40 lipa. I s druge strane dnevnim odnosno mjesečnim zaduživanjem kako bi se omogućilo usklađivanje plaća i funkcioniranje samog sustava. Dakle da zaključim, jednostavno u cijelom tom sustavu HŽ Infrastrukture niti je restrukturiran kako je bilo predviđeno niti su napravljene investicije, niti je cjelokupni … sustav odnosno kud i kamo lošiji nego što je bio prije četiri godine. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Josip Borić kako je završila kupnja DIOKI kolosijeka? Završila je s time da je DIOKI na kraju završio u stečaju. Znači da možemo slobodno reći nakon te operacije kupnje kolosijeka pa onda ulaska onog ako se sjećamo turskog ulagača u DIOKI kojem su dala državna jamstva … Sve to Sve to na kraju završi u stečaju, otpuste se ljudi. Imamo od DIOKI-a ono što imamo na otoku Krku. Govorimo o 40 lipa kako je to završilo? Znači idemo graditi, idemo razvijati željeznice, uzmimo autocestama, uzmimo i krenimo paralelno u proces monetizacije i računamo da će se proces desiti. Uzimaju se konzultanti, plaćaju se velike svote konzultantima, međutim 3,5 godine slušamo priču o monetizaciji i onda ministar dođe na sjednicu Vlade i u 17 sekundi odustane od te monetizacije, u 17 sekundi nakon 3,5 godine priče, potrošenih novaca u 17 sekundi zaključimo da smo neuspješni i prelazimo na plan B. I danas slušamo razno razne priče, planovi ovi, planovi oni i desi nam se to da od investicijskog ciklusa nismo dobili ništa nego stalne rasprave u ovom Saboru o kreditima koje uzimamo ili sa Svjetskom bankom ili sa nekim drugim bankama. Svi su spremni kažem dati jer na kraju opet je država jamac i sve to nama završi lijepo u najvećem javnom dugu ikada koji brzinom svjetlosti dolazi do gotovo 300 milijardi kuna. To je jednostavno najlakši način kako upravljati sa takvim sustavima a da ne govorimo o brojnim smjenama uprava, o tome da se jednostavno nije unutar sustava uopće moglo doći do toga da postoji jedna stalna konstantna ekipa koja može u 4 godine nešto napraviti. Ali vidjet ćemo na kraju, što će na kraju od svega toga i ostati. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Tomislav Žagar.

Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege ovim zakonskim prijedlogom se vrši daljnje usklađivanje kako je naglasio i zamjenik ministra zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Klub SDP-a podržava njegovo donošenje. RH je 19.lipnja 2015.godine od glavnog tajništva Europske komisije zaprimila pismo službene obavijesti vezano uz neusklađenost hrvatskog zakonodavstva s odredbama direktive 2004/49 o sigurnosti željeznica zajednice, odnosno o neispunjavanju obaveza na temelju članka 16.stavka 1. i članka 25.stavka 2.navedene direktive. Ovim zakonom se provodi usklađivanje s odredbama direktive Komisije 2014/106 2014/106 od 5.prosinca 2014.o izmjeni priloga 5 i 6, direktivi 2008/57. Obveza usklađivanja je najkasnije do 1.siječnja 2016.godine. Zakonom se provode i potrebne izmjene odredbi Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava sukladno ugovoru koji je RH uputila Europskoj komisiji na pismo službene obavijesti vezano uz neusklađenost hrvatskog zakonodavstva sa odredbama direktivne 2004/49 o sigurnosti željeznica zajednice. Zakonom se mijenjaju i odredbe vezane uz uvjete i provjeru zdravstvene sposobnosti i stručnog osposobljavanja izvršnih radnika sukladno s izmjenama europske legislative. Novom uredbom Komisije 2015/995 vezano uz tehničke specifikacije za interoperabilnost podsustava, odvijanja i upravljanja prometom željezničkog sustava u EU. Zakonom Zakonom se svakako povećava sigurnost željezničkog prijevoza. Glavne promjene odnose se na slijedeće: sukladno direktivi 2004/49 zakonom je propisano da se zakon između ostalog ne primjenjuje na željezničku infrastrukturu u privatnom vlasništvu koje isključivo koristi njezin vlasnik za vlastiti prijevoz tereta i vozila koja se isključivo koriste na takvoj infrastrukturi, te na strojovođe koje upravljaju tim vozilima. Člankom 4.zakona se dodatno propisuje da izuzeće od primjene sigurnosnih zahtjeva odnosno zakona u skladu sa odredbama navedene direktive vrijedi samo za industrijske kolosijeke i kolosijeke u morskim lukama, lukama unutarnjih voda i robnim terminalima koji ispunjavaju navedeni uvjet. Mijenja se članak 8.zakona sukladno odgovoru RH na službenu obavijesti Europske komisije od 18.lipnja 2015. godine. Povreda broj 2015/2039 neusklađenost hrvatskog zakonodavstva sa odredbama direktive 2004/49. U skladu s odredbama članka 16.stavka1.navedene direktive dodaje se uvjet o neovisnosti agencije i od subjekata koja provode javnu nabavu vozila i usluga uključujući dodjelu ugovora za usluge javnog prijevoza putnika željeznicom. Brišu se u članku 48. Zakona sukladno preporukama Europske komisije odredbe vezane uz tehnički pregled vozila koji nije predviđen europskom legislativom. Provjere ispitivanja vozila koja su se do sada obavljala u okviru tehničkog pregleda obuhvaćene su provjerama ispunjavanja osnovnih zahtjeva kompatibilnosti i integracije koje su propisane u zakonu. Nadalje, mijenja se članak 67. Zakona iz tehničkih razloga. Briše se obveza o ugradnji uređaja za automatsku zaštitu vlaka uz pomoćni kontrolni signal iz razloga nemogućnosti povezivanja tog signala sa aktivnošću strujnog kruga pružnog uređaja za automatsku zaštitu vlaka, određuju se i načini donošenja pravilnika koji donosi ministar uz prethodno mišljenje nadležnih resornih ministara. Pa tako ministar uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za zdravlje donosi pravilnik kojim se propisuju uvjeti zdravstvene sposobnosti, te načini i rokovi prethodnih periodičnih i izvanrednih provjera zdravstvene sposobnosti, izvršnih radnika osim strojovođa. Za strojovođe je navedeno propisano pravilnikom kojim se uređuje osposobljavanje strojovođa. Novim člankom 91.a propisuje se da zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvene preglede izvršnih radnika ovlašćuje ministarstvo nadležno za zdravlje. Propisuje se i način izjavljivanja žalbe na ocjenu zdravstvene sposobnosti. A novim člankom 91.b propisuje se obveza i odredba donošenja pravilnika u vezi s provjerom prisustva organizma alkohola, droga ili psihotropnih tvari. Određuje se i da ministar uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za obrazovanje donosi pravilnik kojim se propisuje osnovni program stručnog osposobljavanja, učestalost provedbe stručnih ispita, sadržaj uvjerenja o položenom stručnom ispitu, uvjeti koje moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje provode stručno osposobljavanje i provedbu ispita izvršnih radnika. Propisuje se da agencija i ostala nadležna tijela poduzimaju potrebne mjere kako bi se osiguralo da se sigurnosne preporuke istražnog tijela prikladno uzimaju u obzir i da se po potrebi postupa u skladu s njima. Pored mjera koje agencija i ostala nadležna tijela moraju samostalno preuzeti u toj se obavezi podrazumijeva da se željezničkim prijevoznicima, upraviteljima infrastrukture i ostalim relevantnim tijelima, osobama upućuju zadaci koje oni trebaju završiti kako bi se osiguralo da se priklano uzete u obzir sigurnosne sigurnosne preporuke koje je izdalo … tijelo i da se djeluje u skladu s tim preporukama. Zakonom se propisuje i način ovlašćivanja osoba za održavanje unutarnjeg reda željezničkog sustava. I sada na kraju budući da se je rasprava odvela u smjeru stanja na Hrvatskim željeznicama jednu stvar bi posebno valjalo naglasiti. Mi smo u pristupnim pregovorima na neki način sami sebe izbrisali iz najvažnijih prometnih koridora koji su zapisani u tzv. TNT dokumentu, TNT dokumentu, tako da od 9 europskih koridora kroz RH prolazi samo jedan koji spaja mađarsku granicu s Rijekom uz ogranak koji povezuje Zagreb s Ljubljanom. Na taj način je i Luka Rijeka stavljena u inferioran položaj. To su ozbiljne stvari koje su zanemarene prilikom pregovaranja i mislim da se sada najviše energija treba trošiti u tom smjeru da se pojedini koridori uvrste u mrežu europskih koridora, posebno bi tu trebalo spomenuti Orient east … koji spaja sjeverne njemačke luke sa Sofiom i dalje prema istoku. Dakle to su stvari koje su preduvjet za razvoj Hrvatskih željeznica, a sve ostalo je meni se čini kao politikantsko zabadanje u nešto što je godinama problem Hrvatskih željeznica. Na kraju samo još valja napomenuti da će klub SDP-a podržati ovaj zakonski prijedlog. Hvala.